gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa radom. I kako smo najavili, 1. točka dnevnog reda jutros jeste – - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 499 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Davorin Mlakar, ministar uprave. Izvolite. poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Kao što ste rekli u uvodu ovo je drugo čitanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Vlada je bila najavila da će u svom programu borbe protiv korupcije kao jedna od mjera biti i priprema onih zakona koji su regulirali članstvo u nadzornim odborima trgovačkih društava u kojima su često puta dužnosnici nositelji dužnosti bili članovi bilo temeljem ovog ili nekih posebnih zakona, s obzirom da je najava bila da ćemo prirediti propise kojima ćemo onemogućiti da bi se po poziciji u koju se obnaša u političkim tijelima moglo a tom analogijom biti i član nadzornog odbora, predložili smo da ćemo urediti, to se, ispalo je u temelju sa dva zakona, da svi oni dužnosnici koji su po položaju bili članovi nadzornih odbora trgovačkih društava, to više neće moći biti, stupanjem na snagu ovog zakona. Nakon prvog čitanja zakona mi smo u raspravi dobili još neke sugestije koje smo ugradili za drugo čitanje, jedna je od većih mjera ili više intervencija bili su prijedlozi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, pa smo njihove sugestije unijeli u ovaj konačni prijedlog zakona, rekao bih koje su možda razlike u odnosu na dosadašnja rješenja. Prijedlogom zakona ukida se dakle mogućnost članstva dužnosnika u nadzornim, odnosno upravnim odborima trgovačkih društava, te se predlaže da članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio imenuje skupština društva, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske po prethodno provedenom javnom natječaju. Dakle više ne bi bilo moguće bez javnog natječaja doći na te pozicije. Zakonom je isto tako predviđeno da Vlada donese uredbu kojom će urediti kriterije i način provedbe javnog natječaja, mislili smo da je to korektnije rješenje nego da to rješenje unosimo u ovaj zakon, jer ovaj zakon po svojoj suštini ni nije zakon u čijem tekstu bi trebalo propisivati uvjete uvjete natječaja. Dodatak u odnosu na dosadašnji tekst je da se ovaj zakon primjenjuje i na članove državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, s obzirom da rade upravo upravo posao koji bi trebao spriječiti bilo kakav oblik pogodovanja drugima. Mislili smo da ovaj zakon treba proširiti i na članove državne komisije. Ono što je razlika i što je bio jedan od prijedloga u mjerilima za poglavlje 23. je da ovo povjerenstvo koje inače je do sada bilo zaduženo provjeriti imovinsko stanje dužnosnika prije stupanja i nakon stupanja na dužnost može vršiti provjeru podataka iz imovinskih kartica dužnosnika, te da to može tako tu provjeru vršiti i za vrijeme trajanja njihova mandata, ne samo nakon prestanka obavljanja te dužnosti. Jedan od prijedloga isto tako je bio da ti članovi nadzornih odbora koji će se ubuduće zapošljavati na temelju javnog natječaja, taj svoj status reguliraju na način da u slučaju promjene vlasti stavljaju svoj mandat na raspolaganje, tako da smo za sve dužnosnike utvrdili iste kriterije, prema tome u slučaju promjene vlasti, svi oni bez obzira da li su bili članovi na drugi način ili su bili izabrani putem javnog natječaja svoj mandat stavljaju na raspolaganje vlasniku, odnosno Vladi. Ovdje smo unijeli i neke rekao bih uvjete po kojima se može, odnosno ne može primati naknada za obnašanje druge javne dužnosti. Ona nije provedena i na razini lokalne samouprave, jer je naša obveza bila i taku smo obvezu preuzeli da će se ovaj zakon odnositi u prvom redu na državnu razinu i na dužnosnike na državnoj razini, a ne i na sve one dužnosnike u lokalnoj samoupravi. Reći ću i to jer je bilo već pitanja i na odborima, jedna od odredbi koja je bila raspravljana, bila je odredba po kojoj trgovačko društvo u kojem dužnosnik ima 20% ili više dionica ili udjela ne može stupati u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojoj obnaša dužnost. Moram napomenuti da je to odredba koja je prenesena iz drugih propisa, odnosno Zakona o javnoj nabavi, u konkretnom slučaju zbog toga taj postotak je zadržan i u prijedlogu ovog zakona. Ukoliko se pokaže da je u nekim trgovačkim društvima, a takva je bila rasprava, moguće da je previsok ovaj postotak od 20%, mi vjerujem da možemo još u saborskoj proceduri taj odnos urediti. I na koncu prijedlogom zakona proširuje se i krug sankcija koje može izreći povjerenstvo. Povjerenstvo može kao sankciju izreći i prijedlog za razrješenje od javne dužnosti. To je jena od sankcija koja nije bila do sada poznata u ovom zakonu. Mislimo da je ta mjera dobra i da tom mjerom se može dodatno učvrstiti opredjeljenje da samo profesionalci obavljaju te poslove bez utjecaja politike na njihov način obavljanja poslova. Prijedlogom se predviđa i mogućnost izricanja sankcije dužnosti koji ne podnese povjerenstvu izvješće o imovnom stanju na početku mandata, jer je važećim zakonom propisana sama mogućnost izricanja sankcije dužnosniku koji ne podnese izvješće o imovnom stanju na kraju mandata, odnosno po prestanku obnašanja dužnosti. Ovim proširenjem nadopunjava se praznina i mislimo da smo time potpuno pokrili poziciju da bi bilo, što se u zadnje vrijeme govori, transparentno obavljanje njihovih poslova s ovom dodatnom obvezom koju dužnosnici koji bi bili imenovani po natječaju, trgovačka društva, bi imali. Mislim da su to najvažnije izmjene u odnosu na tekst koji je bio i u prvom čitanju i evo, Vlada predlaže u svakom slučaju Hrvatskom saboru da donesemo ovaj zakon. Taj zakon je, to sam govorio i kod prvog čitanja, temelj ukoliko se posebnim zakonima negdje utvrđena prava dužnosnika da budu članovi nadzornih odbora trgovačkih društava i da na temelju ovog propisa i te posebne zakone izmijene i da svi budu na isti način, dakle odabrani putem javnog natječaja sva ova tijela nadzora trgovačkih društava. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi u ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade RH, kolegice i kolege zastupnici. Na početku da kažem da će klub SDP-a poduprijeti donošenje ovog zakona, ali istodobno u ime kluba želimo upozoriti na neke, da tako kažem, gomilanje nekih zadataka i funkcija tijelu koje nema za to potrebne alate. Naime, u demokratskim sustavima i demokratski sustavi u cjelini uspješno djeluju ako djeluju sve institucije demokratskog društva, demokratske države. Ako neke od institucija ne djeluju onda imamo problem i u takvoj situaciji se gomilaju razna razna tijela i razna ovlaštenja. Čini mi se da je tako i u hrvatskom sustavu pa se Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa daje funkcija represivnog tijela. Ako je politika djelatnost upravljanja javnim dobrima i javnim interesima u interesu te društvene zajednice u kojoj politika djeluje onda suština je da kontrolu nad javnim djelovanjem političara obavljaju državne i društvene institucije, ali i građani te zajednice. A sukob interesa nije kazneno djelo uvijek, ili najčešće nije kazneno djelo, zato se i izdvaja u posebnu kategoriju i u posebno tijelo. povjerenstvo bi trebalo biti oči i uši demokratske hrvatske javnosti da li političar svoju funkciju obavlja u društvenom interesu, u interesu sviju ili u interesu privatnom, svojem, s njim povezanih osoba ili u interesu privatnih grupa ili lobija. Za takvu ocjenu potrebno je imati ljude koji imaju, da tako kažem, osjećaj pravednosti i moralnosti u politici, a ne ljude koji su spremni izricati mjere i sankcije. Takvih u društvu ima dosta, ako rade svoj posao nije im potrebna pomoć u tom smislu povjerenstva. To su sudovi, to je policija, to je državna uprava. Za sve ono što povjerenstvo treba utvrditi, a da bi izreklo i sankciju ili da bi uputilo druge da izreknu sankciju postoje druga tijela. Zašto to navodim? Naime, u članku 4., zapravo idemo redom. U članku 4. Konačni prijedlog zakona predviđa rješenje ili bavljenje politikom ili bavljenje biznisom. donosi da tijela javne ovlasti kojima dužnosnik obnaša svoju dužnost ne mogu poslovati sa poduzećima u kojima dužnosnik ima više od 20% udjela. Ja mislim da je to dobra mjera. Čak mislim da ne bi trebalo poslovati uopće gdje dužnosnik ima bilo kakve udjele. Bilo 1 ili 5 ili 20%. Naprosto, ili posao, biznis ili politika u u javnom interesu. Hrvatska država ima većinski paket birati putem natječaja. Pa to uopće nema nikakve logike. Naime, vlasnik odlučuje tko će ga zastupati u nadzornom odboru, a zahtjev javnosti je da kad netko zastupa državu u nadzornom odboru da taj posao obavlja kako treba i da odgovora za obavljeni posao, a Vlada da odgovara za onog koga je imenovala. Dakle, mi sad izbjegavamo pravu odgovornost u radu nadzornih odbora tvrtki koje su u državnom vlasništvu pa sad skrivajući to kažemo da ćemo te članove nadzornih odbora u ime Hrvatske države birati javnim natječajem. Ništa nećemo dobiti. Odgovornost vlasnika za rad nadzornog odbora ostaje. I odgovornost Vlade ostaje. Sljedeće što mislim da je nepotrebno za povjerenstvo to je članak 7., povjerenstvo vrši provjeru podataka iz podnesenih izvješća dužnosnika o imovinskom stanju. To je, na izvjestan način, uvođenje utvrđivanje porijekla imovine. Niti je povjerenstvo osposobljeno za to, ni u okviru zakona kojim mu se nudi ovo, a niti ima kadrove za to, niti ih je potrebno gomilati u tome. Postoji danas rješenje u hrvatskom pravnom sustavu da takvu provjeru vrši Porezna inspekcija, odnosno Ministarstvo financija. I treba izgraditi taj sustav tamo gdje je i osposobljen. Ministarstvo financija i Poreznoj upravi da obavlja funkciju koja joj je dana već dugo vremena. I na kraju, a opet problematiziram da li želimo da je povjerenstvo moralno, sud javnosti Hrvatske ili je represivno tijelo? U članku 9. se predviđa da povjerenstvo može izreći sankciju, dakle prijedlog za razrješenje od javne od javne dužnosti. Ovdje imamo 2 problema. Povjerenstvo kontrolira predstavnike odnosno građana, odnosno zastupnike u Hrvatskom parlamentu. Ne može povjerenstvo nikome predložiti za razrješenje saborskog zastupnika. TE institucije nema. Istodobno Povjerenstvo za ostale dužnosnike o kojima vodi brigu je su li u sukobu interesa, može to zatražiti, pa može zatražiti da se razriješi ministar u Hrvatskom saboru. Imamo dvije kategorije dužnosnika a iste obveze. Nije logično niti je potrebno. Naime, ako Povjerenstvo utvrdi da je u sukobu interesa, obavještava tijelo tome da je njego član, dužnosnik u sukobu interesa i valjda Hrvatska javnost mora iz toga izvući zaključak koji sugerira o čemu se radi. Prema tome, ovdje se radi o Konačnom prijedlogu zakona, dakle ja mislim da bi trebalo da Vlada kao predlagatelj provjeri je li u interesu Hrvatskog društva i razvoja demokracije gomilati tijela sa represivnom moći ili razvijati odgovornost na temelju utjecaja Hrvatskih građana i Hrvatske javnosti. Mislim da bi bilo dobro da se posebno provjeri članak 4. 4. da li uopće firme u kojima dužnosnik ima udjele mogu poslovati sa tijelom u kojem on radi, to je posebno važno i to posebno naglašavamo i molimo predlagatelja da to on amandmanom svojim riješi i da se ne može poslovati sa firmom u kojoj dužnosnik ima bilo kakve udjele, dok je u u obnašanju javne dužnosti, u javnom interesu, interesu sviju te društvene zajednice. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala, imamo jedan ispravak, gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, premda se slažem sa dobrim dijelom rasprave kolege Leke, moram ga ispraviti u jednom dijelu, to je rekao je da Vlada izbjegava odgovornost uvođenjem javnih natječaja za članove nadzornih odbora. Ne izbjegava Vlada odgovornost jer u konačnici vi ste sami rekli da bez obzira na to Vlada je odgovorna za situaciju u tim društvima, Vlada zapravo traži najbolji mogući način da svi oni koji imaju znanja i koji žele sudjelovati u tom procesu da se jave na natječaj, na taj način nudi način nudi se prilika mnogim ljudima koji imaju znanja da mogu sudjelovati u radu nadzornih odbora, da se jave na natječaj i da se izaberu zbilja oni koji će tu funkciju najbolje obnašati. Dakle, ne radi se ni u kom slučaju izbjegavanju odgovornosti sa strane Vlade. Hvala. Na redu je Klub IDS-a i gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

ima nas tu 40-tak kategorija od Predsjednika Republike, preko predsjednika potpredsjednika Hrvatskoga sabora, zastupnika, ministara, ravnatelja državnih upravnih organizacija, državnih tajnika, direktora zamjenika direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje itd., da ja sada to sve ne iščitavam. Temeljem istog toga Zakona što je dužnosnicima zabranjeno to je taj članak 6. primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti, ostvariti ili dobiti pravo u slučaju da se krši načelo jednakosti pred zakonom, zlouporabiti posebna prava dužnosnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti, utjecati na obavljanje poslove itd. Međutim, bit ovoga Zakona izražen je na ovoj strani 2. u članku 4. odnosno članku 5. a članak 4. glasi, da dužnosnici više ne mogu biti članovi uprava ili upravnih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća itd., iznimno dužnosnici kaže se u stavku 7. mogu biti članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova, odnosno nadzorna odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa, osim ako posebnim zakonom nije određeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove odnosno nadzornog odbora izvanproračunskog fonda po položaju, to su zdravstveni, mirovinski itd., Fond za zapošljavanje i Hrvatske vode, ceste autoceste i onda ovaj članak 5. kojim se kaže dsa članovi nadzornih odbora trgovačkih društava u kojim Republika Hrvatska ima većinski paket dionica, ili većinski udio, predlaže glavnoj skupštini, odnosno skupštini društva Vlada Republike Hrvatske na temelju prethodno provedenog javnog natječaja. E sada se postavlja pitanje da li će ovaj Zakon pomoći, da li će odmoći, u načelu ne treba biti protiv ali treba otvoreno razgovarati o ovim ponuđenim solucijama. Evo, jednu Podravku kao što svi znate nadzirali su stručnjaci i jedva je ta Podravka se spasila, izašla iz agonije. Da li sada treba nabrajati ta imena, tih stručnjaka koji su vodili Podravku a bili su autoriteti usuđujem se kazati od nacionalnog značaja. Tvornicu pločica u Orahovici isto tako nadzirali su stručnjaci, ja neću govoriti o njihovim imenima i na kraju je gotovo sve otišlo k vragu. Ja ne znam tako mogu nabrajati unedogled ali često su te osobe van politike bahatije, pohlepnije, neodgovornije od političara iako u Hrvatskoj vrijedi uvriježeno pravilo da nema veće mafije od ljudi koji se bave politikom. Često ti stručnjaci zastupaju vlastite interese, često su nedodirljivi, ja mislim da temeljem ovog Zakona mnogi mogu postati gotovo apsolutno nedodirljivi i zato kada se već ide prema javnom natječaju jedna od obveznih klauzula trebala bi biti da otvorimo i njihove imovinske kartice pa da vidimo kako je netko od njih, kada dolazio i kako je stjecao svoju imovinu. Tko je predlagao recimo još jedan primjer, čitav niz zakona koje ovaj Dom jasno usvaja, pa često su to kako ih mi volimo nazivati, stručnjaci, čije recenzije prolaze, kroz Vladu i tome slično, često ili uglavnom stručnjaka i ovo je sada ovaj Zakon koji je tu pred nama, čin, da se politika na neki način liši ja bih rekao određenog utjecaja. Ok, ja nemam ništa protiv, ali znate ovaj zakon može ili ovim zakonom može sve biti i obrnuto, da svoj utjecaj preko tih ljudi politika dodatno zapravo učvrsti. Ja se bojim da bi moglo biti prije ovo drugo nego ono prvo, jer tko je vidio da je netko na vlasti sam sebe, da se tako izrazim, razvlastio. Da li je ovakav zakon obrazac ponašanja i kod nekih drugih zemalja, to je isto nešto što bi trebalo vidjeti. Ja nemam apsolutno, još jedanput ću reći, ništa protiv ovih predloženih rješenjima, nisam u niti jednom nadzornom odboru, ali bojim se da može biti prije gore no što će tako skoro biti bolje. Ako su ljudi u politici neodgovorni ili gro onih van politike, a koje postavlja politika, bojim se da su apsolutno neodgovorni. Ako su ljudi u politici odgovorni za ovu gospodarsku zbilju, a jesmo u pluralu, svi u većoj ili manjoj mjeri, velike sustave, isto tako treba biti pošten i naglasiti, vodili su u pravilu stručnjaci i gro je toga propalo. Za hrvatsku brodogradnju ja tvrdim nije odgovorna direktno politika. Politika je odgovorna što je usisavala milijarde kuna koji su propadali, ali tko ih je vodio te sustave pa vodili su stručnjaci. Jednu INA-u su isto tako u ovoj zemlji vodili stručnjaci. Jednu Poštansku banku su vodili stručnjaci. Politika Politika je jasno odgovorna vis a vis činjenice što je te pojedince postavlja na ta mjesta. Za HEP s druge strane je odgovorna politika jer je diktirala uvjeta, ali na gro ali na gro gospodarskog sustava zapravo politika nije imala utjecaja. Jasno da pravdam pomoć politike brodogradnji, samo si čovjek postavlja pitanje dokle će se to dešavati. Jasno da pravdam da politika iz proračuna usmjeri 15,2 milijuna kuna i za pulski tesu, apsolutno jesam za, vlasnik je Vlada. Ali isto tako treba reći da su i tu tvrtku vodili stručnjaci, u nadzornim odborima bili su i sindikalisti, nisu bili ljudi iz lokalne samouprave pod čijim se prozorima u pravilu demonstrira itd., itd. Međutim, zašto ovako govorim? Zato jer svaki primjer je naprosto svijet za sebe. Ja tvrdim da temeljem ovoga zakona biti će dobrih primjera, ali će temeljem ovog zakona gospodo biti i loših primjera. I onda si stvarno čovjek postavlja pitanje kako napisati jedan zakon koji bi naprosto mogao biti takav, dovoljno fleksibilan da izbjegne naprosto te loše primjere. Kad smo već kod ovog sukoba interesa, ja sam uvjeren da se i bez da se recimo zakonom propisuje što je to sukob interesa, svatko tko obnaša bilo koju javnu funkciju vrlo dobro zna što je moralno, što nije moralno pa samim time što je sukob interesa odnosno što nije sukob interesa. Nikada, još jedanput ću kazati, zakonodavac ne može popisati apsolutno sve te slučajeve kada je netko ili nije u sukobu interesa. Nikada se svaka takva situacija ne može naprosto normirati. Niti jedna situacija nije ista, kao što isto tako nitko od nas u ovome Parlamentu ili u zemlji isto nije isti. Mi smo jasno u poslu koji se zove politika, Sabor, izvršna vlast jasno daleko više primorana donositi političke, gospodarske, ekonomske odluke. Jednako vrijedi za javna, za komunalna, za slična usuđujem se reći poduzeća. U zemlji je zbog niza uhićenja u zadnje vrijeme, govorio sam o tome u nekoliko prilika, neki su govorili, mislim gospodin Srb pred dva, tri dana, gotovo život paraliziran i to nije dobro. Policija je, čak se usuđujem kazati, počela pretjerivati. Čak u jednom slučaju jednoga našega zastupnika, našeg kolege, sugerira što Državno odvjetništvo treba činiti. Samo je jedna stvar, usuđujem se kazati, gora od toga da politika kontrolira Državno odvjetništvo ili pravosuđe, a to je da državno odvjetništvo ili pravosuđe kontrolira policija, a u onoj drugoj još radikalnijoj fazi sutradan, kao u slučaju južne Amerike ili Afrike, vojska. Gospodo, politika je zasigurno posao gdje ljudi moraju donositi odluke. Ja mogu razumjeti da netko u politici pogriješi, to razumijem. Mi smo samo ljudi, mi griješimo, ali ne mogu pravdati da itko za sebe ili za svoga nešto uzme ili si namješta poslove i to je zapravo bit. Ja mogu, može mi se dogoditi da mi ova čaša padne i da se razbije i to mogu shvatit. Ali normalno da tu čašu ni ja ni bilo tko drugi naprosto ne smije i to je zapravo suština. Tvrdim isto tako da sukoba interesa u ovoj zemlji ima u svim, na svim razinama. Ima ga u politici, ima ga u izvršnoj vlasti, ima ga u pravosuđu, ima ga u policiji, ima ga u medijima, ima ga na televiziji, ima ga u gospodarstvu. Ima sukoba interesa u sindikatima, ima u udrugama. Rekoh zadnji puta kada sam govorio da iz proračuna npr. udrugama ide na godišnjoj razini 630 milijuna kuna. Ako tu pribrojimo još 200, 300, možda 500 milijuna kuna kuna lokalne samouprave pa velikih javnih sustava tu se negdje isto obrće milijardu, možda milijardu i 500 milijuna kuna. Gdje je gospodo ovaj najveći po meni sukob interesa? U diktatu izvršne vlasti ovim Domom. Da su zastupnici npr. neposredno birani ja tvrdim da bi tog diktata bilo zasigurno manje. Gdje ja vidim taj sukob interesa? Pa vidite, sa gotovo pola naših zakona za koje glasamo ili ne glasamo nekoj se skupini u ovoj zemlji Ne možeš danas više pogodovati kroz pretvorbu, ne možeš danas nekome pogodovati kroz poziciju u nekom nadzornom odboru u nekom poduzeću jer se sve to prati, prati, nadzire i tome slično. To je prošlo svršeno vrijeme, ali se može nekoj skupini pogodovati npr. ako se ne donese Zakon o turističkom zemljištu pa onda tajkune oslobađamo 10, 20 godina naknade za kampove koje koriste i tome slično. Ne može se nekome pogodovati direktno nekom poduzeću, ali se može kroz npr. carinske tarife pogodovati pojedincima itd., itd., sada da sve to naprosto ne nabrajam. Jednom riječju 1001 sukob interesa se može pronaći upravo kroz zakonske norme. A ovaj zakon vidimo uglavnom koga tangira? Tangira dužnosnike, ok pozdravljam, nema nikakvog problema, ali isto tako često ponavljam da stranke ponekad imaju daleko manje proračune npr. od pojedinih udruga, od pojedinih sindikata. Udruge imaju često veće proračune i od najvećih stranaka, o kapitalu da ne govorim itd. Međutim, uz izvršnu vlast prava vlast u ovoj zemlji u ovom trenutku su mediji, to je i kapital. A sutra bojim se da bi to moglo biti još izražajnije i da upravo na tim relacijama treba tražiti sukob interesa. Ne daj Bože da stvarna vlast u ovoj zemlji postane policija, na temelju nekih izjava koje smo imali prilike u zadnje vrijeme pratiti. Sve u svemu nema problema. Mi ćemo isto podržati ovaj zakon, ali ponavljam da ima 1001 situaciju koja je zapravo stupkom različita i da ponekad možda ljudi koji su u politici su manje izraženi u tom sukobu interesa od onih koje često nazivamo stručnjacima. Hvala. Imamo jedan ispravak. Gospodin zastupnik Frano Matušić, izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa netočno je kolega Kajin da je policija u slučaju jednog našeg kolege iz Sabora kao što ste rekli pokušala utjecati na odvjetništvo i govoriti mu što da radi. Policija je upozorila na nešto drugo, upozorila je moguću spregu jer upravo osoba iz odvjetništva koja je vršila istragu u predmetu članovi uže obitelji te iste osobe su zaposlenici, odnosno podređeni toj osobi oko koje se vrši istraga. Prema tome tu se može raditi o sukobu interesa, tu možemo govoriti možda o tome, tu možemo govoriti možda o tome, ali nikako o tome da policija želi utjecati na odvjetništvo što treba odvjetništvo raditi. Mislim da ste potpuno pogriješili. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. A evo nas opet sukobu interesa, malo o izvještajima, malo o zakonu i mislim da će sve ove rasprave pridonijeti da zapravo povjerenstvo bolje radi. Normalno da povjerenstvo doprinosi sigurno i suzbijanju korupcije na svoj način, da sve one imovinske kartice koje su tamo da su javne, da ih mogu svi pogledati, da mogu svi procijeniti da li njihov susjed nešto ima više od onog što je napisao, da mogu također procijeniti na kraju mandata da li se ta razlika drastično povećala ili je eto, tu negdje u skladu sa zakonskim primanjima. evo rasprava je već krenula, vidim na odborima, oko nadzornih odbora. Pa dok su političari bili u nadzornim odborima, uglavnom jel', jasno u firmama koje su od interesa za Hrvatsku, bilo je itekako puno kritike e političari rade to na svoj način, pa nitko ih ne kontrolira i dalje. Sad kad krećemo sa prijedlogom da to budu članovi nadzornih odbora koji su, pa mogu reći sad već i školovani, pripremljeni, i koje dobivamo putem javnog natječaja, e sad opet ne valja. Ispast će da su oni veći grešnici nego što su bili političari. Pa onda si postavljam pitanje, a što u cijeloj priči Jasno da se svi nećemo složiti oko ovog, ali mislim da smo na tragu tog da se nadzorni odbori depolitiziraju i da struka koja će biti unutra da sigurno vrlo ozbiljno shvati svoj posao. Dobro je da smo, evo još prošle godine, u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa donijeli stvarno jasnu, glasnu, decidiranu odluku da nema nikakvih drugih plaća, nema drugih primanja za dužnosnike osim putnih troškova i osim troškova koji su vezani evo uz boravak negdje. Ako je sjednica negdje drugdje zakazana i slično. Mislim da smo na taj način poprilično tog presjekli jer bilo je velim slučajeva da su ljudi dobivali i na nekoliko mjesta, pa mogu reći male plaće, ne može još plaću, ali malu plaću i da se to skupilo podosta. Ovdje, kad govorimo malo o povjerenstvu, činjenica je da nailazimo na bezbroj različitih slučajeva. Svaki slučaj je na svoj način eto specifičan i povjerenstvo dosta o tom raspravlja, o svakom slučaju, osim onih slučajeva koji su onako prilično jasni da može se odmah donijeti odluka i to je dobro. Naime, u samom zakonu, evo čak je predviđeno da povjerenstvo inicira i izmijene zakona što mislim da neće moći jer izmijene zakona iniciraju ipak ili zastupnici, klubovi, Vlada i sl., ali jasno da povjerenstvo posredno to može. Jer tko će drugi ako neće povjerenstvo pogledati i vidjeti, uvidjeti što sve treba u zakonu promijeniti. Evo, Evo, što veli uvaženi kolega Kajin da ima 1001 situacija, jel tako', različita, kad tražimo da li negdje postoji sukob interesa ili ne to je točno. Dok smo evo dužnosnike vladajuće koalicije bez problema odradili i to mislim nepristrano i stručno, na sve moguće načine pravdaju se dužnosnici iz oporbe. Meni nije jasno zbog čeg jer je činjenica da postoji sigurno sukob interesa ako neka državna odvjetnica vodi postupak protiv vas, a vi joj zaposlite kćerku i najedanput postupak je riješen vama u korist. Mislim jako zgodno. Nema veze što je to grad Koprivnica i moj kolega Mršić, ali je činjenica da to treba jasno i glasno reći tko je kriv i što je kriv. I tko ispadne kriv na kraju? Ministar policije koji reagira. Pa tko će reagirati na kraju? Mi ćemo šutjeti svi skupa, a korupcija se razvija punom parom. Možemo, vidim da kolege iz oporbe malo su sve glasniji. Ali je činjenica možemo razgovarati i o tom da je predsjednik, evo Nacionalnog vijeća za borbu protiv korupcije ujedno i zamjenik gradonačelnika Rijeke. I na velika usta brani sve nas brani od korupcije, a istovremenom gradska firma Rijeka sport svaku investiciju utrostručava, bilo da je riječ o bazenima ili sportskoj dvorani. E onda je to u redu, ali nedo Bog da netko tko je od naših dužnosnika bilo što pogriješi prstom se upire u njega i jasno da na sve moguće načine osuđuje. Da li je sukob interesa kad recimo predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije dva mjeseca provodi sa Šerbedžijom na moru, a ne saziva odbor. Neku korist ima od tog, definitivno. Inače bi bio ovdje i svoju dužnost uredno obnašao. je. Ne, ne u osmom. Lani do 15.7. dva mjeseca se nije pojavljivao, ali je plaćicu uredno dobivao ovdje kao i ove godine. Kolega Vidović, ja vas molim ne branite neobranjivo, jedino ako ne mislite braniti možda kolegu Kotromanovića koji je na dva mjesta primao plaćicu, ne znam na koji način od Kio Orahovice. Da li je to sukob interesa? Pa u svakom slučaju ja mislim da bi se o tom dalo razgovarati. I mislim da svi ovi primjeri koje sam naveo ne bi išli u tisuću i jedan različit primjer što veli kolega Kajin, nego u puno, puno užu grupu o kojem bi povjerenstvo trebalo razgovarati. Govorimo o represiji. Pa povjerenstvo ima neku mogućnost represije kažnjavanjem od dvije do 20000 kuna. Uglavnom kažnjeni su oni koji nisu predali ili na vrijeme imovinsku karticu i nakon opomena. I na kraju tko im, a što je sa onim što nisu po po starom zakonu predali uopće karticu. Nije im se dogodilo ništa. Po novom zakonu može se zatražiti razrješenje, ali tu stvarno treba jasno i glasno reći da to teško će ići sa zastupnicima. To će ići vjerojatno sa svima onima koje može razriješiti grad, županija ili općina. Dakle, bezbroj je još vjerojatno slučajeva različitih. Vjerojatno će ovaj zakon biti mijenjan i idućih godina. Po uzoru možda na neke zakone u Europskoj uniji on će se vjerojatno i postrožiti i dati Vijeću i veća prava. Ali u ovom trenutku mislim da je sve ono što je napravljeno u ovom zakonu da će doprinijeti, veoma doprinijeti da stvarno povjerenstvo radi i sa više autoriteta i sa više odlučnosti i još konkretnije nego što to radi do sad. A vidjeli smo iz izvješća da je obradilo veliki veliki broj predmeta, znatno veći nego ikada do sada i da se ljudi s povjerenjem obraćaju povjerenstvu jasno kad god su u dilemi da li je netko u sukobu interesa ili nije. Normalno da da će Klub zastupnika i zastupnica HDZ-a podržati ovaj zakon. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravke. Prvi je gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo. Evo skoncentrirat ću se samo na dva netočna navoda. Prvi netočan navod je da će ovaj zakon doprinijeti depolitizaciji nadzornih odbora i na takav način kontroli firmi. Zapravo, izabrali vi nadzorni odbor natječajem ili ga imenovali nikad nije problem u nadzornom odboru, uvijek je problem u vlasniku. Ukoliko vlasnik hoće da se firma vodi stručno i ukoliko skupština funkcionira onda će i nadzorni odbori funkcionirati i biti depolitizirani, odnosno politizirani. Drugi navod je uloga policije u hrvatskom društvu. Gospodine Markovinoviću, pročitajte Zakon o državnom odvjetništvu i pročitajte Zakon o kaznenom postupku, pa ćete vidjeti da je neprihvatljivo da policija komentira odluke Državnog odvjetništva. Policija je ukoliko je sumnjala na nešto trebala pokrenuti istragu i utvrditi o čemu je riječ, a ne javno komentirati istragu. I to je složili se vi ili ne pritisak na pravosuđe, odnosno Državno odvjetništvo.

da oporba nastoji primjenjivati druge kriterije u utvrđivanju mogućeg sukoba interesa kada je riječ o oporbenim zastupnicima. Naime, insinuacija da je gradonačelnik Koprivnice koji je inače odlukom Državnog odvjetništva čija je optužba, odnosno prijava koju je podnijela policija odbačena, da je on zaposlio kćer državne odvjetnice ne stoji. U takvom slučaju moglo bi se tumačiti da je svaki gradonačelnik u sukobu interesa u slučaju kad je zaposlen bilo koji njegov sugrađanin koji odlučuje o njegovoj koji odlučuje o njegovoj mogućoj odgovornosti. To je naprosto smiješno. To je čista politizacija nečega što spada u nadležnost ili policije ili Državnog odvjetništva nedopustivo. Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Kolega Markovinović, vi zaista politizirate na najgori način odlučivanja o sukobu interesa, pa navodite primjere samo oporbenih zastupnika. S obzirom da je vjerodostojnost dužnosnika osnovno polazište kod utvrđivanja sukoba interesa predlažem Povjerenstvu da uzme u obzir situaciju stana premijerke, vozača ministra i interesno povezanih osoba. Izjavu ministra policije da je da je Državno odvjetništvo nevjerodostojno, izjavu predsjednice Ustavnog suda da je referendum referendum po starom Ustavu dva puta je ušla u sukob interesa. Sama se predstavila kao Ustavni sud i prije odlučivanja dala ocjenu. Sve ti moglo i trebalo Povjerenstvo uzeti u razmatranje. Je li to čini te dužnosnike vjerodostojnim ili ih uvodi u sukob interesa? Proširila se prilično tema oko, nisu spomenuti u ispravku, jer nitko nije o tom ni govorio. Ali nastojmo samo reći ispravljam netočni navod, pa onda govorite šta hoćete. eto da se to čuje da se ipak ispravlja netočni navod, koji onda poslije ne mora bit u govoru ispravljen, ali je važno da ipak formu neku sačuvamo Idemo dalje, na redu je Klub zastupnika HNS-a, HSU-a, i gospodin zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospodo iz ministarstva, cijenjene kolegice i kolege. Za razliku od mog kolege Kajina, mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika nemamo dileme da li je ovaj zakon potreban ili nije raspravljati i donositi u Hrvatskom saboru. Da, njega je potrebno raspravljati i donositi, i ne samo danas, nego i sljedećih godina jer sigurno ovaj zakon jeste doprinos u nadogradnji regulative po materiji sukoba interesa, i sigurno će već ovaj konačni prijedlog preciznije utvrditi oblast sprječavanja sukoba interesa, a to će morati u kontinuitetu činiti se i sljedećih godina. Mislim da vrijeme koje je pred nama, da će se barem jednom godišnje morati na neki način revidirati rješenja u ovom zakonu i nadograđivati, jer to materija koju tek na neki način savladavamo. Da odmah na početku otklonimo svaku dilemu, klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, iako ima određenih dilema o kojima ću govoriti u nastavku mog izlaganja, podržati će donošenje ovog zakona, dati čvrstu potporu i sudjelovati u unapređivanju ove regulative. Ono čime jesmo zadovoljni, je da su u konačni prijedlog zakona ugrađena određena rješenja koje je sugeriralo povjerenstvo, ugrađena su određena rješenja koja su proistekla iz rasprave u prvom čitanju, dakle ovdje u ovoj sabornici, i to čini na neki način cijelu ovu proceduru korektnom i na neki način ozbiljnom. Htio bi na neki način skrenuti pažnju na nešto što je moj kolega Markovinović ovdje govorio, ovo nije zakon za povjerenstvo. ovo nije zakon za povjerenstvo. Ovo su, povjerenstvo će se ovim zakonom koristiti, ali ovo su pravila igre za svih nas, za sve obnašatelje javnih dužnosti, i to su na neki način pravila igre u kojima se svi obnašatelji, kojih se kojih se svi obnašatelji javnih dužnosti trebaju pridržavati, a cilj je u konačnici sprječavanje korupcije ili sprječavanje stjecanja protupravne koristi. Iz, kao posljedica sukoba interesa koje mogu biti. Može biti stjecanje protupravne koristi s jedne strane, ili s druge strane šteta za građane. I jedno i drugo je dugoročno nedopustivo. Htio bi reći da, da se samo malo osvrnem na sam zakon. Imamo u novom članku, članku 3. jednu terminologiju koja na neki način je bitno različita od terminologije koju koriste poreznici u hrvatskom društvu ili Ministarstvo financija. Mi ovdje govorimo o primanju druge plaće, a poreznici govore o drugom dohotku. Dakle na neki način sugeriram, odnosno ukazujem na neusklađenost u toj terminologiji između dva ministarstva. U suštini po meni je ispravno ono što koristi Ministarstvo financija, sve ono što se isplaćuje u bruto iznosu, a dužnosnik ima zasnovan radni odnos sa drugom institucijom ili u drugoj firmi, sve ostalo što je preko toga isplaćuje druga pravna osoba je ustvari može se tretirati kao drugi dohodak. Drugo na što ukazujem je i jedan termin koji je ovdje upotrijebljen u članku 3., a govori, odnosno dodana je odredba kojom se za dužnosnike volontere koji ne primaju plaću za obnašanje javne dužnosti utvrđuje pravo na naknadu za obnašanje te javne dužnosti. Mislim da je ovdje termin volonter upotrijebljen vrlo kolokvijalno. U onom trenutku kad mi određujemo njemu pravo da prima razliku plaće, dakle drugi dohodak razliku primanja od onog što prima u firmi gdje je zaposlen, u odnosno na ono što bi ga pripadalo u obnašanju javne dužnosti, on više nije volonter. Mi vrlo kolokvijalno upotrebljavamo ovdje izraz volonter, pa čak nije ni onaj volonter koji

Dakle ovdje je ovaj termin volontera kažem upotrijebljen vrlo kolokvijalno. Ono što, gdje mi imamo dilemu u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika je da ovaj zakon još nije odgovorio na pitanje potrebe za umreženosti sa drugim institucijama društva u smislu ukupnosti borbe protiv korupcije. Ovaj zakon još to nije odgovorio, da li predlagač zakona nije imao takvih ambicija ili nije uvažio tu potrebu, je sasvim, sasvim je druga priča, međutim ono što treba reći je realno, kad se ocjenjuje jedan zakon je da predlagač tu poziciju nije predvidio i da u umreženosti sa drugim institucijama ovdje govora nema. Ono što isto tako problematiziramo je dakle članak 2. prijedloga zakona, odnosno članak 5. konačnog prijedloga, koji je dopunjen na način da se utvrđuje da se uredbom Vlade propisuje način provedbe javnog natječaja i uvjeti za obnašanje dužnosti članova nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket. Mi smo tu svjesni, odnosno moramo biti svjesni da je za dosadašnje imenovanje dužnosnika u nadzorne odbore, odnosno ukupno članova nadzornih odbora i upravnih vijeća trgovačkih društva i institucija, bila odgovorna Vlada kao što je ili pak jedinica lokalne samouprave, kao što će to i dalje biti. Dakle, mi nećemo imati imenovanje nego ćemo imati izbor po javnom natječaju, međutim, odgovornost ostaje ili na Vladi Vladi ili na jedinici lokalne samouprave. Ja se bojim da se ne dogodi nešto što je opće poznato u Hrvatskom društvu, da ćemo sada postaviti kriterije i da će na ovim izmjenama i dopunama Zakona profitirati određene skupine stručnjaka koje su napravili određene certifikate ili programe obrazovanja za ljude koji će raditi u upravnim vijećima i nadzornim odborima. Stanje se neće bitno promijeniti, neki ljudi će se istrošiti jer će platiti 1000 ili 2000 eura da bi dobili taj certifikat koji u konačnici neće promijeniti bitno kvalitetu rada U suštini mi donošenjem ovih zakona odnosno Vlada kada donese određenu uredbu može raditi u korist tih manjih grupa koje će biti specijalizirane za dopunsko osposobljavanje ili obrazovanje osoba koje će sutra biti članovi nadzornih odbora i upravnih vijeća. Ovdje jedno ključno pitanje, imenovali ili izabrali osobu putem javnog natječaja u nadzorni odbor ili upravno vijeće ključno je pitanje da li ta osoba djeluje na način da trgovačko društvo ili ustanova posluje po Zakonu. Ako mi nemamo takve ljude unutra mi ne možemo dobiti garancije da će oni to tako raditi, imenovali ih ili birali po javnom natječaju a to je ključno a to je ključno pitanje. DA li se oni zalažu da će ta trgovačka društva poštovati Zakon ili neće ili ćemo možda i dalje imati toleranciju da trgovačko društvo plaća račune PR agencije koje nikada nisu nisu ni jednu uslugu koristile, ali su to koristili načelnici ili gradonačelnici općina, a oni su na te dužnosti došli ipak sa nekih stranačkih lista ili pak na neku, sa nekom stranačkom podrškom. Dakle, hoću reći da ovdje je ključno pitanje odgovornosti tih ljudi za opće dobro, za društvenu imovinu za zaštitu interesa države, a ne pojedinca. MI bi mogli lako doći do situacije da sada više ne imenovanjem nego na drugi način da kroz javni natječaj isto tako provedemo političko kadroviranje samo što ćemo eliminirati ljude koji eventualno neće imati odgovarajuću stručnu spremu što je dobro i što ćemo eventualne eliminirati neke ljude koje eventualno bi im kandidatura bila zapriječena zbog toga što su na neki način u kaznenom progonu. To u svakom slučaju je kvalitetan pomak. Međutim, političko kadroviranje se može provesti i kroz javni natječaj, jer uvijek će postojati netko tko će u konačnici donositi odluke, tko će biti određen na temelju javnog natječaja u koju firmu. Zato sam mišljenja da već kada kroz javni natječaj možemo provesti političko kadroviranje onda u svrhu preciznijeg i direktnog utvrđivanja odgovornosti je bolje da ostane imenovanje, jer onda znamo odgovoran je onaj tko imenuje i može se prstom pokazati on je odgovoran za ovo što se događa u određenom trgovačkom društvu, ovako ćemo se skrivati iza mogućih stručnih sprema, iza mogućih certifikata, mi nismo znali a u suštini se opet može odlučivati tko će baš u kom nadzornom odboru ili upravnom vijeću sjediti. Bez obzira na ove nedostatke o kojima sam govorio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti je korak naprijed, je korak prema poboljšanju pravnog poboljšanju pravnog okvira u kojem se u kojem djeluje Povjerenstvo, ali u kojem bi trebali djelovati svi dužnosnici, to je područje i kriteriji po kojima bi se trebali dužnosnici ponašati. Prema tome, to je jedan pozitivni korak naprijed i Klub narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika će ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti podržati. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravke. Prvi, gospodin zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Da, ispravak netočnog navoda. Nisam ja protiv ovoga zakona, ja sam da se što više situacija predvidi, jer život, složit ćete se svi ovdje sa mnom, je puno kompleksniji no što to možda na prvi pogled izgleda, niti su svi ljudi u politici lopovi niti su svi eksperti poštenjaci. Kada bi se materijalna dobra nas i njih stavila na vagu vidjeli biste koja bi strana naprosto prevagnula. Jednako tako puno je bolje danas biti u ovoj zemlji član neke uprave nekoga trgovačkog društva, nego saborski zastupnik, pa stotinu puta više imaju od nas samih. Međutim, gdje je po meni ovdje veliki problem, čovjeka u politici uvijek se može nadzirati kako najsnažnije preko javnosti, ove druge može nadzirati politika, svaki takav čin biti će naprosto prikazan kao politički linč. Međutim, ono što bi ovaj Zakon trebao regulirati to je gdje j a vidim najveći sukob interesa, gdje bivši ministri, premijeri, potpredsjednici, po isteku mandata odjedanput postaju članovi nadzornih odbora velikih privatnih društava. Bilo bi daleko bolje kada bi se te ljude odmah umirovilo, nego da indirektno kroz takvu jednu formu sugeriraju koga su zastupali čije interese branili kroz svoje mandate. Međutim, još jedanput svaki je slučaj specifičan i to na neki način treba zakonom regulirati. Hvala. Potpredsjednica gospođa Željka Antunović ispravak. **Antunović, Željka (SDP)** Kolega Hrelja je govorio o mogućem sukobu interesa u slučaju članova nadzornih odbora komunalnih poduzeća i naveo je neke primjere. Ja želim reći da ti primjeri nisu potencijalnog sukoba interesa nego kaznenih djela, ili jednostavno rečeno pljačke. Hvala. Hvala. I Klub HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, uvaženi predstavnici predlagača, kolegice i kolege. Kao što nam je poznato, jedan od temeljnih ciljeva ove Vlade je beskompromisna borba protiv korupcije na svim razinama i to ne samo zato što proizlazi iz pretpristupnog procesa u sklopu priprema za članstvo u Europskoj uniji, već i stoga što bez iskorjenjivanja tog zla koje je rastuće društveno tkivo i nanosi veliku štetu, nema niti napretka u daljnjem razvoju Republike Hrvatske. Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti smanjena je mogućnost članstva dužnosnika u upravama i nadzornim odborima trgovačkih društava, u upravnim vijećima ustanova i izvanproračunskih fondova. Svrha toga je otklanjanje moguće situacije koja bi ostavila prostor za korupciju. Drugim riječima, unaprijed se izbjegava situacija u kojoj je moguća napast da se privatni interes stavi ispred javnog i sebi ili nekom sebi bliskom pribavi određena korist. Iznimno, dužnosnici mogu biti članovi najviše do dva nadzorna odbora trgovačkih društava, ustanova i izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa, osim u slučaju kada je posebnim zakonom uređeno da je dužnosnik član nadzornog odbora po položaju. Činjenica je da je ovaj zakon dosad imao nekoliko izmjena i dopuna pa se tako pristupa i ovoj promjeni, međutim taj proces pokazuje razvoj spoznaje o mogućnostima u borbi protiv korupcije. Naime, ovaj zakonski prijedlog predviđen je kao jedna od mjera u revidiranom Akcijskom planu u Strategiji suzbijanja korupcije kojom je predviđeno da se njegovim izmjenama propiše da se članovi nadzornih odbora trgovačkih društava biraju na temelju javnog natječaja, kao i da se uvede obaveza obavještavanja o imovinskom stanju, izvorima i načinu stjecanja imovine i za članove Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave. Uz to se na prijedlog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa detaljnije uređuju pojedine odredbe zakona zbog čije je primjene u praksi dolazilo do određenih nedoumica, a popunjavaju se i pravne praznine koje su pokazale tijekom njegove primjene. Ujedno se i dopunjuju pojedine odredbe s ciljem unapređenja i poboljšanja učinkovitosti sustava sprečavanja sukoba interesa čime će se unaprijediti i pravni i institucionalni okvir za učinkovito i sustavno suzbijanje korupcije. bojim se da uzroke te štetne pojave niti ovim kao niti nekim drugim zakonskim propisima nećemo zauvijek otkloniti, no na ovaj način unaprijed sužavamo prostor za korupciju i tako utječemo na smanjivanje njezinih negativnih posljedica na javni interesa odnosno opće dobro. Biranje članova nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio na temelju javnog natječaja, doprinijet će većoj transparentnosti rada što je jedan od preduvjeta u borbi protiv korupcije. U tom slučaju i u tom smislu pozdravljamo to što se ovim zakonskim prijedlogom određuje da se njegove odredbe primjenjuju i na članove Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave. Smatramo da posebno treba istaknuti to što se sada preciznije utvrđuje obaveza dužnosnika na podnošenje imovinskih kartica i to na početku svakog novog novog mandata, kao i ovlast Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za provjeru podataka iz imovinskih kartica dužnosnika. Maksimalna transparentnost i veća kontrola osigurat će se i time što će podaci o imovini dužnosnika koje po prestanku obnašanja dužnosti podnosi povjerenstvu, kao i podaci o promjenama imovine za vrijeme obnašanja dužnosti biti javni te će se moći objaviti bez suglasnosti dužnosnika. Naime, prema dosad važećem zakonu objavljuju se samo podaci o imovini koje dužnosnik prijavi na početku mandata, a ovim će se to promijeniti. Isto tako je dobro i to što se zakonom isključuje mogućnost da dužnosnik stupi u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem obnaša dužnost za vrijeme njezina obnašanja te godinu dana nakon prestanka obnašanja javne dužnosti čime se sprečava mogućnost stupanja u poslovne odnose na temelju korištenja utjecaja i poznanstava. Uz to dužnosnik koji za vrijeme obnašanja dužnosti za nju prima plaću osim druge plaće ne smije primati niti naknadu za obnašanje druge javne dužnosti, osim ako obavlja djelatnost dopuštenu ovim zakonom. Bitno za povećanje učinkovitosti rada Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa je jasnije definiranje odredbe o pokretanju postupka pred povjerenstvom te se utvrđuje kada je obavezno pokrenuti postupak, a kada se može pokrenuti postupak za utvrđivanje sukoba interesa. Propisuje se i rok za očitovanje dužnosnika o prijavi odnosno o odluci. Naročito važnim smatramo proširenje kruga sankcija koje će moći izreći povjerenstvo budući će uz već postojeće tri sankcije moći izreći i prijedlog za razrješenje od javnih dužnosti koji je predviđen za najteže oblike kršenja zakona i to u slučaju kada dužnosnik namjerno prikriva imovinu. Mijenja se i sankcija obustave isplate neto mjesečne plaće dužnosnika koju dosad nije bilo moguće izvršiti. Naime, propisan je iznos od 10 tisuća do 20 tisuća kuna. Takovu odredbu nije moguće izvršiti u odnosu na veliki broj dužnosnika koji dužnost obnašaju volonterski i za svoj rad ne primaju plaću već samo naknadu te se ovim prijedlogom sankcija obustave isplate neto mjesečne plaće dužnosnika smanjuje na iznos od 2 do 20 tisuća kuna kako bi se uskladila s realnom situacijom i u stvarnosti mogla izvršiti. Predviđena se i mogućnost izricanja sankcije dužnosnika koji ne podnese povjerenstvu izvješće o imovnom stanju na početku mandata što dosad nije bio slučaj, budući da prema pozitivnom zakonskom propisu postoji samo mogućnost izricanja sankcije dužnosniku koji ne podnese izvješće o imovnom stanju po prestanku obnašanja dužnosti odnosno isteku mandata. Ovim zakonskim prijedlogom se utvrđuje da povjerenstvo donosi Pravilnik o postupku verifikacije podataka i izvješća o imovnom stanju dužnosnika te ga se ovlašćuje da provjerava podatke iz imovinskih kartica dužnosnika što je ne samo zahtjev Europske komisije, već tako zakonsko rješenje ima i većina zemalja u našem okruženju. Posebno treba istaknuti odredbu prema kojoj dužnosnik koji je razriješen javne dužnosti zbog povrede ovog zakona ne može obnašati javnu dužnost u vremenu od 2 do 5 godina. Također se utvrđuje obaveza dijela javne vlasti da prije izbora ili imenovanja dužnosnika kod Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa provjere da li predloženi kandidat u posljednjih pet godina bio razriješen od javne dužnosti zbog povrede ovog zakona. Sve navedeno zasigurno će doprinijeti većoj transparentnosti čime će se dodatno suziti prostor za korupciju a ujedno će pridonijeti i jačanju povjerenja građana u sustav. Iz svega toga je rečeno klub Hrvatske seljačke stranke podržati će ovaj zakonski prijedlog. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U 11,13 prošlo je vrijeme za prijavu od 10 minuta. Obavještavam da je predsjednik Odbora za gospodarstvo, gospodin Dragan Kovačević zakazao sjednicu, danas u 13,30 sati u Uredu predsjednika odbora, soba 244/II. Ujedno obavještavam kolegice i kolege, da će u ovom vremenu do kraja, kraja, dakle do četvrtka se raditi bez stanke, bez pauze i da ćemo nastojati. Imamo 48 točaka dnevnog reda za sada uključene ovdje. Moguće da dođe još koja. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Hrvatski laburisti Sadržajem prijedloga ovog zakona na neki način ste me prisilili da ga podržim što je dobro, bilo bi još bolje kada bi Odbor za zakonodavstvo nakon ove sedme izmjene i dopune objavio i pročišćeni tekst zakona s obzirom na značaj i česte promjene da bi se zakon razumio. Pročišćeni tekstovi su od velike koriste, a mi smo u Hrvatskoj negdje usput u brzini donašanja zakona izgubili dobru praksu da nakon treće izmjene zakona objavljujemo pročišćene tekstove. Konačno doživih i to da članovi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave budu obuhvaćeni ovim zakonom, jer kada god je bio na dnevnom redu Zakon o komisiji nikad se nije prihvaćala moje nastojanje da i oni budu predmet ovog zakona. Jer smatram da se radi o jednoj od državnih komisija sa najvećim mogućim ulaskom u sukob interesa. I uvrštavanjem njih iako u njihovom matičnom zakonu piše da nisu dužnosnici mislim da jako dobro da ste to predložili. Sugestija na članak 3. izmjena i dopuna govori se o dužnosniku koji ne radi profesionalno, pa naknadu koju bi primao do razlike plaće koju bi ostvarivao da radi. Naime, dužnosnici koji ne rade profesionalno ne moraju nužno biti zaposleni i ostvarivati plaću. Što je sa seljakom, obrtnikom ili nezaposlenom građaninu koji obavlja neku dužnost neprofesionalno, koji inače ne prima nikakvu plaću. Tako da ova definicija volonter i plaća nisu dobri pojmovi jer ne obuhvaća one koji nisu u radnom odnosu i ne primaju klasično plaću, pa sugeriram ministru da u članku 3. ovaj pojam "plaće" preimenujete u dohodak, jer dohodak ostvaruju i poljoprivrednici, obrtnici, zanatlije, pa bu onda bar da budemo tu čisti i jasni. Oko članka 4. i ograničenja da trgovačko društvo u kojem dužnosnik ima više od 20% ne može stupati u poslovni odnos s tijelom javne vlasti. Čini mi se da tih 20% je dosta visoko. Ja sam se zalagao da to bude daleko niža granica. Ali očito oko toga je postignut i konsenzus ili će možda uletjeti koji amandman. Ja ga neću davati, ali da ga je pišem ja bih napisao 1%. Znam da vi to ne bi prihvatili, ali dobro. Članak 5. izmjena i dopuna, ministre jel' to treba biti u ovom zakonu? Govori o postupku izbora i imenovanja nadzornih odbora. Meni se čini da to nije materija ovog zakona, da to spada ove odredbe u neki drugi zakon, ne ovaj. Ali kad ste već u sukob interesa unosili odredbe o načinu kako će Vlada predlagati ili birati članove nadzornog odbora, onda usput samo jedan primjer kako se to skrbi u nadzornim odborima. U petak je na prijedlog Vlade Sabor izglasao članove Nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju. Četiri zastupnika, jer tako piše u zakonu. Tri po dužnosti, po funkciji, jer tako piše u zakonu. Dakle, predsjednik Odbora za gospodarstvo, Odbora za financije, Odbora za turizam po funkciji i dva nezavisna stručnjaka. Je li će oni u buduće ići na natječaj? Sumnjam, ali Vlada je propustila u obrazloženju zakona napisati da Hrvatski fond za privatizaciju Nadzorni odbor nije imao od 2007. godine, od raspuštanja prošlog saziva Sabora. Naprosto se zaboravilo Saboru predložiti imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za privatizaciju, tako da do sada, dakle do petka praktički Fond za privatizaciju uopće nije imao nadzorni odbor. A s druge strane cijelu priču, cijele filmove, romane, press konferencije, okrugle stolove i stručne rasprave smo organizirali o tome kako Vlada mora predlagati članove Nadzornog odbora. A ovdje imamo situaciju da tri godine je bilo propušteno od strane Vlade da Saboru predloži izbor članova nadzornog odbora. I završno. Naravno da pozdravljam što ste prihvatili i moj prijedlog da se u Zakon o sprječavanju sukoba interesa unese sankcija predlaganja razrješenja s dužnosti. To je zapravo najjača sankcija. Međutim, da ne bude zabune. Ova sankcija koja se sada unosi u ovaj zakon može se primjenjivati samo na imenovane dužnosnike, ne i izabrane na izborima, jer Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa nema kome predlagati razrješenje gradonačelnika, župana, načelnika općine, zastupnika u Hrvatskom saboru, pa bi možda zbog toga ministre i u članku 19.a, dakle čak i u članku 9.

jer ako se samo ovako iščitava, moglo bi doći do zabuna. Naime ovo bi bilo moguće da je prihvaćen moj prijedlog zakona, izmjena Zakona o izboru zastupnika, izboru općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i članova Vlade, izmjena Zakona o Vladi, gdje sam upravo predlagao to, da sukob interesa i sankcija za to može biti prestanak mandata. Doduše zbog toga što su to izabrani dužnosnici, tamo je moguće samo automatizam, ne i ovaj institut predlaganja mjere razrješenja, jer je to velim moguće samo kod imenovanih dužnosnika. Ali unatoč toga pozdravljam, prihvaćam da smo barem kod imenovanih dužnosnika krenuli s mogućnošću predlaganja ili donošenjem mjere razrješenja pred tijelom koje ga je imenovalo. I na kraju isti članak 9. stavak zadnji, koji govori o sankciji dužnosniku ako je dao netočne podatke o imovini s namjerom da prikrije imovinu. Kako će povjerenstvo dokazivati namjeru? Dakle lagao je, prikrio je dio imovine i sad mu trebamo dokazivati da je to radio s namjerom da prikrije imovinu. Radi se o ljudima koji nisu bez škola, koji nisu bez iskustva, koji u trenutku kandidiranja bez obzira da li za izbor ili imenovanja moraju znati propise. Polažu prisege, manje-više svi i pitanje neprijavljivanje ili netočno ispunjavanje podataka o imovini, ne može biti tretirano na način da se netko zabunio, da nije prijavio vilu, jer je zaboravio, a ne u namjeri da je prikrije. I upravo ovo s namjerom da prikrije imovinu će biti najteži dio posla povjerenstvu o dokazivanju. Svako netočno prijavljivanje mora biti sankcionirano. Zašto? Povjerenstvo nakon svega ima pravo i mogućnost od svakog dužnosnika zatražiti, i daje mu rok od 30 dana da popravi i otkloni blaži sukob interesa. Da dopuni ili promijeni netočne podatke. I ako nakon tog roka popravnog koje mu je dalo povjerenstvo trebamo još dokazivati da je imao namjeru prikrivati imovinu, onda ispada da više vjerujemo njemu nego sami sebi. Preporuka ovu namjeru izbrišite iz namjernog članka. Hvala. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Evo ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa je svakako jedan korak naprijed

borbe protiv korupcije. Dakle u tom smislu ja ću apsolutno podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna, prije svega sve njegove nomotehničke izmjene, odnosno izmjene one naravi koje poboljšavaju zakonski tekst i omogućavaju njegovu jasniju i nedvojbenu primjenu, a na što je upozorilo samo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, na sve one nedorečenosti na koje je naišlo u primjeni ovoga zakona. Prije svega rekla bih da je dobro da i članovi državne komisije za kontrolu postupka javne nabave uđu u krug dužnosnika iz razloga što su oni na neki način ove mjere o sprječavanju sukoba interesa su i u sam zakon kojim su oni osnivani unijete. Drugo, dobro je da je nedvojbeno rečeno da i kod ponovnog izbora, odnosno imenovanja na istu dužnost dužnosnik mora podnijeti izvješće o svojoj imovini i drugim dužnostima, također i precizno određivanje što je sve naknada. Ali glavni razlog, odnosno glavne izmjene ovoga zakona jesu izmjene koje govore o tome da dužnosnici ne mogu biti članovi nadzornog odbora trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske. U tom smislu apsolutno podržavam ovu odredbu kao jednu antikorupcijsku mjeru i tim više se čudim klubu SDP-a da sada izražava sumnju u pogledu te namjere, premda smo ovdje slušali, pa ja bih rekla godinu i više o tome da šta rade dužnosnici u nadzornim odborima. Nedavno je to pred stručnjacima Europske Komisije jedna članica SDP-a iznijela kao dugogodišnji prigovor SDP-a zašto zašto su dužnosnici tu, ali čujemo i od nekih drugih oporbenih klubova da i unatoč ovakvoj odredbi će biti mogući politički utjecaj, pa onda ne znam što bi bilo dovoljno valjda da kažemo da se dvotrećinskom većinom u Saboru imenuju ti članovi, e onda bi bio politički konsenzus. Dakle svakako politički podržavam izmjene ovoga a sad ću upozoriti na nekoliko odredaba o kojima bi trebalo razmisliti, i gdje bi trebalo drugačiji izričaj da bi namjera bila potpuno ovim zakonskim tekstom i provedena. Dakle, kao prvo u članku 11. u kojemu se kaže da članove nadzornih odbora, upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica, ili većinski udio predlaže glavnoj skupštini, odnosno skupštini vlada na temelju prethodno provedenog natječaja, dakle tu dolazimo u situaciju ako bi tekst ostao ovakav, da u slučaju kada Hrvatska nema većinski paket, da je pitanje na koji način bi se tada član nadzornog odbora koji bi trebala imenovati Vlada u ime Republike Hrvatske, kako bi se on onda izabrao, odnosno imenovao i stoga bi trebalo riječ većinski zamijeniti riječju koja ima dionice ili udjele jer kao što znamo nadzorni odbori odražavaju vlasničku strukturu jednako kao i skupštine pa prema tome treba ovdje obuhvatiti i one slučajeve kada RH nema većinski paket dionica i većinski udio. Nadalje, prigovori koji su ovdje iznijeti u odnosu na to da će povjerenstvo vršiti provjeru podataka mislim da je ovo stipulirano dobro. Rečeno je da će to činiti na temelju Pravilnika o postupku verifikacije podataka, a taj pravilnik će se donositi uz prethodnu suglasnost Hrvatskog sabora. Naravno da tim pravilnikom, ja čvrsto vjerujem, neće biti predviđeno da povjerenstvo postaje novo istražno tijelo i da će ono koristiti sve institucije u pribavljanju podataka i na taj način vršiti i provjeru da bi oni koji imaju podnositi izvješće imali i odgovornost za to što u tom izvješću piše. Nadalje, ono što mislim da je dobro, a to je da se utvrdilo sankcija za ne predavanje izvješća i na početku mandata jer je dosada bila samo sankcija ukoliko se izvješće ne preda na kraju mandata. Dobro je da je ovaj raspon novčane kazne proširen pa je tako ispalo da je smanjena novčana kazna što je dobro da bi bila uopće provediva. Jer u odnosu na odredbu da se ne može duže od 3 mjeseca ustezati trećina naknade ili plaće onda je ispadalo da ovaj dosadašnji zakonski minimum koji se mogao izreći zapravo u praksi bio neprovediv. Zato je to dobro. Sljedeće, čuli smo raspravu ovdje da bi se moglo smatrati da bi povjerenstvo imalo pravo podnositi prijedloge za razrješenje neposredno imenovanih dužnosnika. Naravno da to ne može i to se vidi iz daljnjeg članka, 19.a, ali možda da bi bilo odmah nedvojbeno i jasno trebalo bi stipulirati taj stavak na način da se kaže da imenovanom dužnosniku koji, i ja bih predložila također da stoji koji ne podnese izvješće ili da neistinite podatke u tom Izvješću o imovini, da povjerenstvo može izreći sankciju prijedloga za razrješenjem od javne dužnosti. Dakle, da bude jasno određeno da se radi samo o imenovanom dužnosniku koje onda tijelo može i razriješiti. Zašto je bitno da se u ovaj stavak stavi i zapriječi kazna i za nepodnošenje izvješća? Ja smatram zato što sada ukoliko dužnosnik ne podnese izvješće na početku mandata može biti kažnjen nekom novčanom kaznom. Ukoliko ima malu naknadu ta novčana kazna će mu moći biti vrlo malena, a ako nakon novčane kazne ponovno ne podnese izvješće pitanje je što onda? Da li će i dokada unedogled će ga se kažnjavati sa takvim novčanim kaznama? Stoga mislim da bi se u ovaj stavak moglo uključiti i slučaj dakle ako dužnosnik ne podnese izvješće, odnosno ako u tom izvješću da neistinite podatke da može trpiti i ovu sankciju. I još nešto bih upozorila, ja znam, rekao je to i ministar, da je ova odredba članka 11. kojim se uvodi novi stavak 4. da trgovačko društvo u kojem dužnosnik ima 20% ili više udjela i dionica ne može stupati u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost. To je preuzeti postotak iz Zakona o javnoj nabavi koji tako govori. Međutim, osobno smatram da je to prilično velik postotak i da obzirom na nastojanje u sprečavanju sukoba i interesa zaista bi možda bilo, ne bi bilo dobro kada bi dužnosnik mogao sklapati poslove sa firmom u kojoj ima recimo 19% udjela, ako se radi o velikoj firmi to je onda izuzetno puno. I još nešto što možda nije, se ne odnosi na ovaj zakon, ali sugeriram predlagatelju kao nadležnom za državne službenike. Izmjenom ovog zakona iz 2006. godine, dakle jedan cijeli niz dotada dužnosnika, a sada visokopozicioniranih državnih službenika nije više predmet, logično, ovog zakona jer više nisu dužnosnici. To su bivši pomoćnici ministra kao što znamo, a sada su oni visokopozicionirani državni službenici. Više ne podliježu novom izboru nakon isteka mandata

tim službenicima visokopozicioniranim koji itekako raspolažu javnim sredstvima gdje je moguć sukob interesa da se možda utvrdi podnašanje neke imovinske kartice onako kako je to predvidio Zakon o sudovima za suce ili za državne odvjetnike pa ne bi bilo nemoguće da onda tu imovinu za tu kategoriju državnih službenika također da bude moguća neka vrsta provjere. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika. Prvo, uvažena zastupnica Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Kolegica Lovrin je u svome izlaganju problematizirala stavove nekih zastupnika po kojima ni ove predložene izmjene Zakona o sukobu interesa neće doprinijeti sprečavanju ili kvalitetnijem sprečavanju sukoba interesa. E pa, s tim stavom ja ustvari želim polemizirati. Potpuno je opravdano, kolegice Lovrin, što mnogi od nas u ovoj Sabornici mislimo da nikakve izmjene i dopune ovog pa ni drugih zakona koji bi trebali spriječiti kako sukob interesa pa tako i različite zloupotrebe od strane političkih dužnosnika ili od strane političkih dužnosnika imenovanih i postavljenih ljudi neće doprinijeti sprečavanju zloupotreba zbog toga što i dosadašnje odredbe zakona ili dosadašnji zakon nije naprosto poštovan, nije se primjenjivao. I dosadašnje odredbe mogle su mnogo toga spriječiti. Mnogo toga se moglo napraviti da je postojala politička volja većine. Ali nije postojala politička volja većine. U pravilu se prelazi preko najava ili preko upozorenja da netko krši zakon, da netko ne samo da je u sukobu interesa nego da zloupotrebljava svoj položaj i to ga dovodi kako u sukob interesa tako i u sukob sa zakonom. Loše je, a nema nikakvih naznaka da će se to mijenjati, kad se pozivanjem na veći broj ruku, pozivanjem na veći broj glasova dobiven na izborima toleriraju i sukobi interesa i zloupotrebe zakona i kaznena djela. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Antunović, vrhunac političke volje jest donošenje zakona. Upravo ova aktualna politička većina u ovom hrvatskom saboru donijela je u zadnjih šest godina niz zakona kojima zloporaba položaja može biti i procesuiranja. Koliko znamo nekih davnih godina za vrijeme koalicijske druge SDP-ove vlasti jesu bili utvrđeni sukobi interesa po ovom Saborskom povjerenstvu ali su ostali nigdje iz jednostavnog razloga jer nije bilo zakona niti institucija koji bi onda te sukobe interesa dalje procesuirali i kao kaznena djela. Dakle, politička volja nedvojbeno je dokazano time što su donijeli paket zakona ojačane institucije, koje mogu onda kvalitetno sankcionirati ono što počinje kao sukob interesa koje će utvrditi Povjerenstvo a vrlo često završava kao kazneno djelo koje je sada moguće i procesuirati. Zahvaljujem. Druga replika uvaženi zastupnik Goran Marić, izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Lovrin ukazali ste na jasnijeg izražavanja članka koji predviđa proces natječaja za imenovanje članova nadzornih odbora u trgovačkim društvima gdje ima većinski udio ili većinski paket dionica Republika Hrvatska. Pokazuje se potreba da se natječaj provede i u svim onim trgovačkim društvima u kojima nema većinski paket gdje ima dionice ili udjele jer primjerice 10 ili 15% Podravke, HEP-a, HŽ-a Croatia airlinesa vrijedi znatno više nego 100% udio u nekim trgovačkim društvima. Iskustvo nas uči da je ovo sigurno iskorak kako ste kazali jer do sada su u mnogim slučajevima u trgovačkim društvima bili menagera promicani iznad granica svoje kompetentnosti. Ovim natječajima sigurno će se dobiti kvalitetnije upravljanje, samo treba brinuti da ne bismo dobili jednu problematičnu situaciju da treba sve napraviti da se eliminira potpuno utjecaj razno raznih udruga, od udruge poslodavaca, od udruge menadžera od udruge licenciranih članova nadzornih odbora koji su stekli licencije preko sat, dva druženja, plaćajući skupo te licencije, a te licencirane članove nadzornog odbora to je devalvacija struke, devalvacija obrazovanja, to je ignoriranje znanja, ignoriranje iskustva i ja vjerujem da će ovaj proces natječaja sigurno pridonijeti kvalitetnijem kvalitetnijem upravljanju trgovačkog društva. Zahvaljujem. to smo vidjeli vjerojatno su to mnogi zastupnici primijetili da nedostaje u ovom tekstu i nadam se da će Vlada znati da bude donosila Uredbu o natječajima natječajima za članove nadzornih odbora procijeniti ja bih rekla da svaka dobra namjera se može izroditi u svoju suprotnost pa se svojedobno u to izrodilo i ona odredba da bi članovi nadzornog odbora morali imati licencu za obnašanje te dužnosti i onda se to provelo to u Dalmaciji kažu na špiritijeru da se to obavilo, mnoge su firme zaradile dobar novac a imamo mnogo ljudi koji imaju taj certifikat, koliko znanja je iza toga to je pitanje ali Vlada će to sigurno znati procijeniti koji su formalni uvjeti potrebni za članstvo. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada je na redu uvaženi zastupnik Marin Jurjević,

s time da bih se prisjetio jednog drastičnog slučaja to je afera Brodosplit i tadašnji ministar gospodarstva gospodin Vukelić, današnji ministar obrane je bio predsjednik nadzornog odbora Brodosplita, tada se pokazalo da političari, politička većina nije spremna da prihvati niti mogućnost političke odgovornosti kao oblik koji bi bio primjeren banaliziranju jednog ponašanja, za koje smo rekao bih ovdje nalazili dosta opravdanja pa čini mi se da je kolega Hebrang baš rekao, pa tko bi čitao toliko materijala itd. Pa makar ako postignemo to da budući članovi nadzornih odbora, a posebno njihovi predsjednici nađu vremena da pročitaju materijale, izgleda da će to biti ogromni skok, materijale za sjednice nadzornih odbora koje oni trebaju voditi. Ali tada se pokazalo i zbog toga opravdana sumnja moje kolegice Antunović, ni kada Zakoni postoje da se ne poštuju, da nismo spremni niti uzuse dobro poštivati kada su u pitanju političke glave, politički moćnici i politički odabranici. Pa kolega Jurjević ja se nadam da su upravo ove izmjene ovoga Zakona na tragu toga, da budući članovi nadzornih odbora se zaista posvete svojem poslu, člana nadzornog odbora i da imaju vremena i da čitaju one materijale koje trebaju čitati i rade one poslove sukladno Zakonu o trgovačkim društvima koje su im u nadležnosti. Tko je čitao, i tko nije s tim smo se bremenom su se nosile sve Vlade, pa se ja tako sjećam, mi evo postupno idemo, evo donijeli smo izmjenu Zakona da dužnosnik može biti u najviše dva nadzorna odbora pa sada predlažemo da uopće ne može biti, a vi se sjećate, a ja se sjećam nekih Vlada za vrijeme premijera Račana kada je potpredsjednik Vlade, čini mi se, evo tu je može me demantirati, ali mislim da je bio u nekih 20-tak nadzornih odbora o kojima je morao misliti koje materijale morao čitati, da li ih je stigao pročitati, ne vjerujem ali zato smo predložili izmjenu Zakona. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegica je s pravom otvorila polemiku oko članka 4. koji govori o tome da trgovačko društvo u kojem dužnosnik ima 20% više udjela ili dionica ne može stupati u poslovni odnos, ona je rekla da bi to trebalo biti manje. Ja mislim da ne bi uopće trebalo Ako bilo koji postotak dužnosnik ima, u toj tvrtci, toj instituciji, trgovačkom društvu, to trgovačko društvo uopć ene bi smjelo sklapati ugovor sa tim sa tim tijelom javne vlasti u kojoj dužnosnik obavlja dužnost. Mi smo imali situaciju da je ministar u Vladi Račanovoj Čačić sklopio ugovor, a njegovo ministarstvo je sklopilo ugovora sa njegovim tvrtkama u vrijednosti preko 600 milijuna kuna. Ne da je to sukob interesa nego je to za neke druge institucije. Međutim, ta ista osoba koja je u međuvremenu naravno postala i predsjednik stranke, predsjednik HNS-a, javno govori o povjerenstvu i njegovim odlukama kao ma kaj god, pa to su neki političari koji su tamo donijeli odluke, pa to je ova politička struktura u Saboru, oni su donijeli pa to ništa ne vrijedi. Dakle, oni ne priznaju uopće rezultate rada tog povjerenstva, dakle stvara se jedan dojam kako bi se naravno prikrio očiti sukob interesa. Da se to danas dogodi naravno da bi odmah letila glava bilo kojem dužnosniku na bilo kojoj razini, međutim ta osoba i dalje obnaša itekako visoku I danas također u raspravi se moglo čuti kako SDP brani ono što se događalo u Koprivnici gdje se jasno iščitava sukob interesa jer odvjetnica koja je istraživala slučaj, njen suprug je član SDP-a, zaposlenik u gradskoj tvrtki čiji načelnik odnosno gradonačelnik istražuje se što je radio i na koji način je radio. Doista, ja ne znam da li u SDP-u misle da je javnost slijepa i da ne vidi o čemu se radi. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana da bi ovaj postotak ili trebao biti manji ili ga uopće ne bi trebalo biti. Naime, na to su upozorili i stručnjaci Europske komisije gledajući prijedlog ovoga zakona i također Zakona o javnoj nabavi, članka 5.c koji kaže da ne može naručitelj sklapati poslove ako je vlasnik više od 20%. Pa ja ukazujem na to da bi možda i u ovom zakonu bilo mjesto da se taj izbaci potpuno ili smanji. A što se tiče ovoga dužnosnika o kome ste govorili da je povjerenstvo za sukob interesa utvrdilo sukob interesa koji je onda bahato prezreo taj nalaz toga povjerenstva, o tome sam maloprije govorila. Naravno, u to vrijeme, tada vladajuća struktura nije imala niti institucije niti zakone da bi taj sukob interesa na koji se tako bahato reagiralo zapravo bio kasnije procesuiran jer bi se zapravo radilo o kaznenom djelu zloporabe položaja i ovlasti. Zahvaljujem. I Šime Lučin, uvaženi zastupnik tvrdi da ima ispravak netočnog navoda. Prihvaćam. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa ispravio bih jedan krivi navod. Kolegica Lovrin je rekla da je SDP protiv ovog zakona i protiv toga da dužnosnici ne sjede u nadzornim odborima. Ne, SDP nije protiv toga, samo kažemo sljedeće, da ovo samo po sebi neće riješiti problem. Imat ćete sad situaciju da umjesto ministara koji su dosada sjedili u nadzornim odborima da će imenovati neke ljude koji će tamo sjediti. Objasnite vi meni kako to će odnosno regulirat ovaj problem. Ja vjerujem da ćemo mi ove probleme riješiti na način zapravo kad prvi put ovaj Sabor odbije prijedlog većine. I na kraju krajeva, očekivao sam da ćete kao vrsna pravnica i bivša ministrica pravosuđa komentirat upletanje policije u rad pravosuđa. Zahvaljujem. Nastavljamo dalje sa pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, gospođe i gospodo zastupnici. Naime, ovaj zakon je jedan od zakona koji u velikoj mjeri odnosno u potpunosti određuje način ponašanja i djelovanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Postoji kod samog Povjerenstva dosta velika dvojba čime se, koji treba biti ključni djelokrug obnašanja dužnosti u Povjerenstvu, rada samog Povjerenstva jer ono ni na koji način ne smije i ne treba biti niti za policiju niti za Državno odvjetništvo, a same prijave koje dolaze Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa upućuju na to, odnosno traže upravo takve intervencije od samog Povjerenstva. stav je Hrvatske stranke prava da pravosudna tijela koja postaje moraju djelovat, moraju izvršavat svoje obveze, a Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa treba ograničit samo na utvrđivanje utvrđivanje da li su pojedine osobe na koje se odnosi sam zakon i mogući sukob interesa u njemu ili nisu. Istina je, ovaj zakon pobliže definira koje su obveze državnih dužnosnika na koje se ovaj zakon odnosi s jedne strane, ali isto tako što je dobro, definira i razrješava određene dvojbe koje dosad nisu bile možda dovoljno jasno definirane postojećim zakonom i kroz to postojala dvojba kada, u kojem trenutku i kako državni dužnosnici trebaju podnosit izvješća i na koji način se podnose određene sankcije. Ono oko čega sam posebno rezerviran je upravo to pitanje definirano ovdje ovim člankom 5. kojim se članovi nadzornih odbora trgovačkih društva u vlasništvu države biraju javnim natječajem. Naime, to je kao ideja plasirano, pojavilo se onog trenutka kad su se pojavili iznimno veliki problemi i nezadovoljstvo u funkcioniranju velikih državnih tvrtki kada su utvrđeni brojni propusti, kriminalne radnje itd., ali moje rezerve odnose se na činjenicu da bez obzira što će se članovi nadzornih odbora upravnih vijeća birati putem natječaja. To ne isključuje politički utjecaj s jedne strane, ali s druge strane komplicira sustav i dolazio u situaciju da imamo puno složeniji sustav u kojem onaj tko donosi odluke, a to je Vlada ponovno može članove nadzornih odbora prema određenim preferencijama. Ni dosada nitko nije sprečavao Vladu da izabere kao članove nadzornih odbora stručne ljude, one u koje ima povjerenje, one ljude za koje smatra da će na najbolji mogući način taj posao obnašati. Pitanje je zapravo samo da li udaljavanje državnih dužnosnika i ministara iz upravnih vijeća i nadzornih odbora pojednostavljuje način upravljanja državom ili ga nepotrebno komplicira, hoćemo li mi biti zapravo kroz to dodatno uskraćeni, dodatno usporeni gospodarski tijekovi, a u konačnici to je i pitanje odgovornosti. Oni koji su prošli i određene izborne procedure snose i političku odgovornost, pa i za funkcioniranje najvećih tvrtki u državnom vlasništvu bez obzira o kojoj se od njih radilo. Dakle, postoji tu jedna politička odgovornost, postoji politička odgovornost Vlade. Ukoliko se prelazi na javne natječaje kao način odabira članova nadzornih odbora pitanje je da li će se kroz to samo doći do tog da postoji jedan novi alibi uz nepotrebno kompliciranje cijelog postupka. Smatram da to nije potrebno, da i do sada i u buduće Vlada i bez te odredbe može određivati osobe u nadzorne odbore koji svojom stručnom spremom, svojim znanjem i iskustvom mogu to raditi na takav način da Vlada u njih može imati povjerenja. Zbog toga sam oko ovog zakona bit ću suzdržan. Hvala lijepo. čak je to manje važno. Važno je da se uspostavi odgovornost ljudi koji rade i koji su članovi upravnih i nadzornih odbora. Da bi se uspostavila takva odgovornost nužno je inkorporirati u kazneno zakonodavstvo što smo imali 2003. godine kazneno djelo zlouporabe povjerenja kaznenom djelu su prvi na odgovornost pozvani članovi upravnih i nadzornih odbora, gdje rečenica nisam znao povlači odgovornost i znači priznanje kao što je svugdje u, a ne opravdanje kao što je svugdje u Europi, pa i u u svom suvremenom svijetu prvi na odgovornost su pozvani članovi upravnih i nadzornih odbora, jer je njihova plaća i odgovornost upravo da znaju što se događa. Eventualno mogu se ekskulpirati od odgovornosti ako im je netko krivo podastrio nekakve dokumente dokumente i doveo ih u zabludu. Ali onda je teret dokazivanja na njima. Zato je sasvim neshvatljivo zašto Vlada uporno odbija to kazneno djelo, kazneno djelo dizajnirano kažem upravo za članove upravnih i nadzornih odbora. Onda ne bi bilo ni gužve oko članstva u tim upravnim i nadzornim odborima, jer bi to povlačilo veliku odgovornost. Na kraju krajeva i velika je naknada za taj posao. ja se potpuno slažem da postoje, mora postojati sustav odgovornosti članova nadzornih odbora. Pitanje je zapravo na koji način se on može provesti. Ali želim ovom prilikom upozoriti na još jednu opasnost. tijekom protekle godine zbog unutar stranačkih sukoba došlo je ja bih rekao do ekspanzije jedne tzv. borbe protiv korupcije koja je dovela do potpune blokade odlučivanja u trgovačkim društvima, državnoj upravi i u konačnici to je usporilo gospodarske tijekove, pa je i to jedan od ključnih razloga zašto u ovoj godini imamo, imat ćemo pad bruto društvenog proizvoda. Naime, ne smiju se ni na koji način kriminalizirati političke odluke i poslovne odluke koje su u domeni odlučivanja nadležnih tijela. Jedna takva kriminalizacija je zapravo u ovom trenutku zablokirala Hrvatsku i Hrvatska iz te blokade odlučivanja ne izlazi, a to ima izuzetno teške posljedice po gospodarstvo u Hrvatskoj. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Neki su govoreći u ime klubova izrazili svoje rezerve time da neće glasovati za ovaj zakon. Većina možda smo mi tako u klupama razumjeli nije bila protiv niti ideje, pa niti ovog oživotvorenja ove ideje. I ja se zahvaljujem svima koji su uzeli udjela u ovoj raspravi. Vlada je ostala dosljedna svojoj ideji da iz nadzornih odbora i upravnih odbora trgovačkih društava u kojima ona ima vlasničke udjele izbaci dužnosnike, da bi na taj način dokazala da ne želi vršiti politički utjecaj putem ljudi koji su možda bili tako percipirani u javnosti da su samo zbog političke svoje dužnosti bili i članovi tih nadzornih odbora, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava. Da se to ne bi događalo, predložili smo zakon koji će uvesti javni natječaj, da na javnom natječaju izaberemo, ako je moguće je li najbolje. da li će ti biti bolji od onih koji su nekada bili u nadzornim i upravnim odborima nema. Ali vjerujemo da smo time otvorili najširoj javnosti mogućnost da se oni koji ispunjavaju uvjete kandidiraju za ta mjesta. Da li ćemo mi uspjeti za sva poduzeća u vlasništvu države dobiti najbolje ljude temeljem javnog natječaja to ostaje vidjeti provođenjem tih natječaja. Ali smo otvorili mogućnost da se na neki način profesionaliziraju ta mjesta, da nitko više po položaju ne bude član nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora i vjerujemo da je to jedna odlična mjera i u demokratizaciji tih položaja položaja ili mjesta. I drugo, u raspravi je puno puta bilo govora o tome, nešto se riješilo ovim zakonom. Ali su možda ti koji su ga kritizirali propustili vidjeti. Dakle, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa ne djeluje samo. Ono na temelju ovog zakona može koristiti rad drugih tijela državne vlasti kako bi došli do svih onih saznanja ili spoznaja koje mogu koristiti u donošenju svojih odluka. Govorili smo uvodno o tome da oni sada dobijaju jedan novi značaj time da mogu predlagati i neke sankcije za nepridržavanje odredbi ovog zakona. I mislimo da je to kvalitetan okvir na temelju kojega možemo po javnom natječaju birati ljude u nadzorne odbore društava u vlasništvu. Rekli smo i uvodno i vjerujem da je takvo mišljenje svih, a izneseno je i u raspravi. 20% vlasništva koje limitira poslovanje sa tijelima tijelima državne uprave, odnosno sa privatnim poduzećima u kojima bi netko imao više od 20% udjela je norma koja je prenesena iz drugog zakona i ne znači da ona mora ostati i u ovom zakonu. Vlada će se očitovati o tim prijedlozima do trenutka kada će se glasovati o prijedlogu ovog zakona. Ono što mogu reći imamo ovdje amandmane Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Vjerujem da možemo odmah da skratimo tu proceduru prihvatiti. Radi se o tehničkim amandmanima. Jedan govori o novom Bolonjskom procesu, pa nisu više članovi pravnici, nego magistri prava po novome. I drugo je ono što je bilo i u raspravi istaknuto da Povjerenstvo ne može imati inicijativu za predlaganje zakona. Mi bismo prihvatili, pa može postati sastavni dio zakona ovi amandmani, a o svim ostalim prijedlozima iznesenim u raspravi ili amandmanima očitovat ćemo se kod glasovanja. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.